Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je primeno elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 166 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da iz dnevnog reda ove sednice povučena prva tačka – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma (tačke od 2. do 9. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Druga tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom, pravilima o poreklu i zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj, Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Treća tačka dnevnog reda - Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske Agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Četvrta zakona.Četvrta tačka dnevnog reda – stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Peta tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 168, nije glasao dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Šesta tačka dnevnog reda - Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Sedma tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Osma tačka dnevnog reda - Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Deveta tačka dnevnog reda - Stavljam na glasanje Predlog zakona

je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, bira predsednike sudova i odlučuje o prestanku njihove funkcije.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Deseta tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 170, za – 169, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog nego što zaključim sednicu, želim samo da vas obavestim da ste dobili dnevni red za

reda.Prva tačka je izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, zatim izmene i dopune Zakona o vodama, nekoliko međunarodnih sporazuma i i zamena članova odbora.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike